Благодаря, господин председател. Колежки и колеги, днес станахме свидетели на една печална дискусия, за един печален край на едни печални действия, на печални управляващи, предизвикали големия трус в здравната ни система.

във Вашия кабинет от шест месеца, без липсата и с липсата на подуправител, Вие неминуемо сте взели няколко грешни решения, за които чухме Не мога да не Ви спомена обаче, доктор Цеков, не че сте виновен, но че тези осем хиляди души – от Комисията за защита на дискриминацията за две години оттук назад – не са по ничия вина, освен по вина на ръководството на Здравноосигурителната каса, за което Вие сте отговорен. Вие сте отговорен. Това са онкоболни, за които знаете в каква степен се нуждаят от медицинска помощ. Вие знаете, че тези 100 милиона преразход за лекарства на онкоболни не се дължат на увеличения брой на онкоболните, а се дължат на увеличение на цените на лекарства, върху които трябва да повлияе Касата, а не както Вие се изразихте, че не може да влияние на механизма на ценообразуването. Вие сте отговорен и за това, че липсват всякакви направления още в първите два месеца и тримесечието никога не свършва с нормалните необходими талони за прегледи в доболничната помощ. Това е обричане не на страдание, а на голям стрес за това какво ги чака болните. Наистина не само спешно болни се нуждаят от талони, но всеки, който

между доктора и пациента има някакво съгласие. Само в 35% от случаите! И за това отговорността на Касата е тази – да подсигури достъпността, за която говориха и други колеги. Вие говорихте за ежедневно отчитане, това е много порочно. Вие имате слаб контрол по места и мога да Ви дам примери за болници, които в момента не разполагат,

В крайна сметка, пасивната Ви позиция за това, че не направихте нищо – и Вие, и предишните ръководители, да върнете тези откраднати, от един пискливо говорещ заместник-министър председател, милиард и четиристотин на българския народ за здравеопазване; заради пасивната Ви позиция за тежкия артилерийски отстрел, който проведе Вашата министърка на 18-те болници, които Ви предизвикаха една малка икономика от 40 милиона годишно – Вие не трябва да сте спокоен, доктор Цеков, защото това влиза във Вашите задължения, а не във Вашите прерогативи, да търсите намаление на средствата за лечебна помощ в България. Извинявам се, за пореден път, за строгия ми тон към Вас.

Парламентарната група на Коалиция за България и Парламентарната група на Движението за права и свободи са изчерпали времето си. Имат време „Атака” и ГЕРБ, ако има желаещи за изказване – от тези групи не виждам. Има думата заместник-министър Пенков. Господин Цеков, не мисля, че трябва да правим разисквания и да влизаме в допълнителна дискусия, и без това групите нямат време, Вие имахте достатъчно време, изказахте се, групите си превишиха времето.

Искам да Ви кажа, че ръководството на Министерството на здравеопазването категорично стои зад това предложение и смятаме, че е съвсем навременно. Според нас не бива да се отлага това решение по простата причина, че се блокира процесът в здравната система. Реално при липсата на диалог, при липсата на сериозна комуникация – не работят съвместни комисии, забавят се стандарти, забавят се нови методики, които трябва да бъдат уточнени спира се договарянето. Въобще проблемът е много, много тежък и труден. А извън това, да не Ви губя времето, но искам да споделя. Аз само преди месец бях директор на болница в София и слушайки разбрах, че би трябвало цяла година преди това да съм щастлив, доволен и много радостен. Ще Ви кажа, че не съм бил такъв по простата причина, че прогнозиране, която се въведе от НЗОК, едва ли не в един момент изискваше в началото на годината – до края на годината, ние да планираме поименно и по ЕГН точно кои хора, от какво ще се разболеят и кога ще постъпят в болница. Този начин на прогноза страшно много затрудни работата в болничната помощ. Това, че получаваме редовно пари – да, вярно е, изплащат се, но заради така наречените „прогнозни бюджети”, които се оказаха нещо като окови, парите се бавят – примерно, да кажем, изравняват се на тримесечие.

Благодаря Ви, уважаеми господин заместник-министър. Разискванията са изчерпани. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване на: „Проект! РЕШЕНИЕ за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване Народното събрание на основание чл. 86 от Конституцията на Република България и чл. 84, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване РЕШИ: 1. Предсрочно прекратява мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса Пламен Цеков”. Режим на гласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Естествено е след освобождаването на управителя да предстои и избиране на нов управител, поради което предлагам на Вашето внимание: „Проект! РЕШЕНИЕ за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати за избор на управител на

Тоест, първо трябва да предложите нова точка в дневния ред, която да се приеме от Народното събрание и след това да предложите съдържанието на тази точка. Тоест Вие предлагате първо... Предлагам първо да гласуваме приемане на точка в дневния ред – Приемане на Решение за нови процедурни правила за издигане на кандидатури и изслушване на кандидати за управител на

Поставям на гласуване направеното процедурно предложение от госпожа Заякова за приемане на нова точка – Приемане на процедурни правила за избор на

Приема следните процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса:

приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса

до крайния срок 12,00 ч. на 8 юли 2013 г. чрез Деловодството на Народното събрание до Комисията по здравеопазването, придружени с писмени мотиви. Към предложенията се прилагат следните документи: - автобиография; - копие от Диплома за завършено висше образование; - документи за допълнителни специализации и квалификации. 2. Предложените кандидати трябва да представят и документи, съгласно чл. 21, ал. 1 от Закона за здравно осигуряване. II. Публично оповестяване на документите. 1. Предложенията и документите по т. 1 от Раздел „Издигане на кандидатури и представяне на документи на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се публикуват на интернет страницата на Комисията по здравеопазването. Публикуват се също името и мотивите на народния представител, издигнал съответната кандидатура. 2. Публикуването на предложенията и документите по т. 1 се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация. Всички данни в документите на кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса, които са лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, се заличават. III. Изслушване на предложените кандидати за управител на Националната здравноосигурителна каса относно управлението на самата Каса. 1. Изслушването се провежда на открито заседание на Комисията по здравеопазването на 9 юли 2013 г. от 15,00 ч. 2. Комисията по здравеопазването изслушва допуснатите кандидати, като поредността се определя по азбучен ред според личните им имена по списък, който се съставя след постъпване на предложенията. 3. Кандидатите се представят от вносител на предложението – до 3 минути. 4. Лично представяне на кандидата, с възможност за допълване на данни от професионалната му биография и Въпроси от страна на народните представители – до 2 минути. 6. Отговор на кандидата след изчерпване на зададените въпроси – до 10 минути. 7. За изслушването се изготвя пълен стенографски протокол, който се публикува на интернет страницата на комисията. 8. Комисията изготвя становище от изслушването и го внася за обсъждане и гласуване от Народното събрание. Към него се прилага списък на кандидатите, подреден по азбучен ред според личните им имена. ІV. Избор на управител на Националната здравноосигурителна каса от Народното събрание. 1. Кандидатите се представят поотделно и последователно по азбучен ред, съгласно приложен списък според личните имена на кандидатите от вносител на предложението – до три минути. 2. Провеждат се общи разисквания за всички кандидатури по реда на Правилника за организацията и дейността на Народното събрание. 3. Гласуването се извършва явно чрез компютризираната система за гласуване. 4. Кандидатите за управител на Националната здравноосигурителна каса се подлагат на гласуване последователно, подредени по азбучен ред, според личните им имена по приложен списък. 5. Избран е кандидатът, който е получил най-много гласове с мнозинство повече от половината от присъстващите народни представители. 6. В случай че двама или повече кандидати имат равен брой гласове, се провежда ново гласуване между тях при същите условия.”

по Проекта на решение за приемане на Процедурни правила за издигане на кандидатури, изслушване на кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса?

режим на гласуване

на кандидати и избор на управител на Националната здравноосигурителна каса е приет. е приет. Искам да обърна внимание на вносителите, преди да сме приключили с тази процедура – госпожо Заякова, в текста на чл. 19, ал. 2 е казано, че предложения за избор на управител могат да се правят от парламентарните групи, а в проекта за решение се предвижда предложенията да се правят от народните представители. Така че отменяме това гласуване. Предлагам в т. 1 от проекта за решение да се запише, че предложенията се правят от парламентарни групи в срока, в който беше докладвано, в съответствие чл. 19, ал. 2. Има ли коментари по този въпрос? Това не са конституционни, а са законосъобразни. Не може с решения да се правят... Предлагам да гласуваме първо това предложение, че предложенията се правят от парламентарни групи и след това да приемем текста на проекта за решение. Моля, режим на гласуване.

Тази извънредна точка в дневния ред е приета. Има ли други процедури за извънредни точки в дневния ред? Не виждам. Предлагам да се върнем към продължение на гласуване Проекта за решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването

Благодаря, господин председател. Господин председател, дами и господа народни представители! Вчера имаше кратка дискусия по чл. 8 във връзка с предложението на господин Бисеров, че

по чл. 8, който да има три алинеи: „(1) Заседанията на комисията са закрити. На тях присъстват освен нейните членове и сътрудници, единствено лицата, които изрично са поканени за изслушване, и то само за времето, в което се обсъждат темите от дневния ред, които се отнасят до тях. (2) Народните представители, които не са членове на комисията, могат да участват в нейните заседания без право да гласуват в съответствие с принципа „необходимост да се знае”, съгласно чл. 39, ал. 3 от

комисията изслушва доклади за оперативната работа на службите за сигурност и за състоянието на отделни компоненти на националната сигурност; – се провеждат изслушвания във връзка с действията на службите за сигурност относно специфични ситуации, свързани със сигурността на страната, индикации за гражданска война, индикации за преврат, при екстремистки и терористични прояви, масови безредици, масов вандализъм, масови умишлени палежи и грабежи, индикации за умишлени посегателства върху обекти на критичната инфраструктура и други; други; – се обсъжда друга информация, подлежаща на класификация, като държавна тайна, съгласно Приложение № 1 към чл. 25 от Закона за защита на класифицираната информация. (3) Участието на народните представители, които не са членове на комисията, в нейни закрити заседания, документите и тематиката, с които те са се запознали, се отбелязват в специален протокол, който се подписва от същите. С нарочни решения на комисията отделни нейни заседания могат да бъдат открити.”

Има ли желаещ да коментира така докладвания текст, който след като бъде приет, ще трябва да прочетем цялото решение с текста в него и то да се подложи на гласуване? Моля, режим на гласуване за предложената корекция в сравнение с проекта, внесен в пленарната зала.

текст, предложен от господин Димитър Дъбов, е приет. А сега ще помоля целият проект за решение да бъде докладван пред пленарната зала и да гласуваме правилата за работа на

Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Представям Ви текста за Решение: „Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 16, ал. 2, т. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание РЕШИ: Утвърждава Вътрешните правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.“

Има ли желаещи да изразят отношение към проекторешението или към правилата, представени от председателя на комисията?

Те са раздадени, но за целите на пленарното заседание трябва да бъдат представени от парламентарната трибуна.

Закона за защита на личните данни, Закона за специалните разузнавателни средства, Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, Закона за въоръжените сили на Република България, Закона за електронните съобщения, Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, както и настоящите Вътрешни правила. Чл. 3. В съответствие с българското законодателство Комисията осъществява парламентарен контрол върху: 1.

Чл. 4. Комисията се представлява от своя председател, а при отсъствието му – от упълномощен от него заместник-председател. Чл. 5. Комисията провежда редовни и извънредни заседания, които се свикват от нейния председател и по искане най-малко на една трета от членовете й, или на председателя на Народното събрание. Заседанията се ръководят от председателя на Комисията, а в негово отсъствие – от определен от него заместник-председател. Чл. 6. Председателят на Комисията обявява дневния ред за редовните заседания най-малко три дни преди тяхното провеждане по предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание начини. В случаите, когато се провеждат извънредни заседания, дневният ред за тях се обявява едновременно с насрочването им. Чл. 7. Комисията заседава, когато присъстват поне половината от нейните членове. Ако след обявеното време за започване на заседанието кворумът не е налице, Комисията може да заседава и при наличния състав, когато той е не по-малко от една трета от всичките й членове. Решенията се приемат с обикновено мнозинство от присъстващите членове. За заседанията на Комисията се води пълен аудиозапис и стенографски протокол. Членовете на Комисията се подписват в присъствен списък, който се прилага към протокола от заседанието.“ Член 8 го прочетох преди малко и го гласувахме. „Чл. 9. Комисията прилага необходимите средства за защита на класифицираната информация, с която работи, включително по време на заседания. Председателят на Народното събрание осигурява защита на залата за заседанията на Комисията, като въвежда мерки срещу подслушване, запис и наблюдение. Чл.10. Председателят на Комисията осигурява равен достъп на всеки неин член до цялата разполагаема в Комисията информация. Чл. 11. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения: 1. приема становища по годишните доклади и бюджетите на службите за сигурност; 2. обсъжда в предвидените в Правилника за организацията и дейността на Народното събрание срокове разпределени й от председателя на Народното събрание законопроекти, проекти за решения, декларации и обръщения на Народното събрание и изготвя становища. Когато Комисията е водеща по законопроект, тя изготвя докладите за първото и второто му гласуване; 3. регулярно изисква тематични доклади за работата на службите за сигурност и за състоянието на отделните компоненти на националната сигурност; 4. организира изслушвания на настоящи и бивши служители на службите за сигурност, включително на техните ръководители; 5. извършва проверки за спазването на нормативната уредба и спазването на основните човешки права при извършването на операции на службите за сигурност; 6. разглежда и прави препоръки по целесъобразност във всички вътрешни нормативни актове на службите за сигурност, включително на тези, съдържащи класифицирана информация; 7. осъществява предвидения в Закона за специалните разузнавателни средства и в Закона за електронните съобщения парламентарен контрол и наблюдение на процедурите по: а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на получената чрез тях информация, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специални разузнавателни средства; б) разрешаване и осъществяване на достъп до данните по Закона за електронните съобщения, както и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразен достъп до тези данни;

а) разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства, съхраняването и унищожаването на информацията, получена чрез тях, както и защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване на специалните разузнавателни средства; б) извършените проверки и предложения за подобряване на процедурите за съхраняване и обработване на данните по Закона за електронните съобщения; 9. разглежда сигнали от граждани и техни организации, свързани единствено с нарушения от страна на служители на службите за сигурност, и предложения за подобряване на тяхната работа; 10. сезира прокуратурата и други компетентни органи, за противозаконни действия, установени в резултат на проверки на Комисията или на сигнали на граждани; 11. информира обществеността за резултатите от своята контролна дейност чрез писмени становища или изявления пред медиите. Чл. Комисията упражнява парламентарен контрол върху службите за сигурност за законосъобразност, както и целесъобразността на действията им, базиращи се на действащите стратегически документи за националната сигурност на и сключените международни договори. Чл. 13. Комисията може да осъществява пълен контрол върху приключили преписки и приключили оперативни дела. Комисията може да упражни контрол за спазване на процедурите, които са предвидени в законите и вътрешни правилници, по текущи оперативни дела на службите за сигурност. Чл. 14. В работата си Комисията се подпомага от дирекция „Информация и анализ” в рамките на специализираната администрация на Народното събрание. Взаимодействието на Комисията с дирекцията се осъществява на основата на вътрешна инструкция. Чл. 15. Председателят на Комисията може да привлича експерти по граждански договори. Заключителни разпоредби § 1. Настоящите Вътрешни правила са приети от Комисията на основание чл. 16, ал. 2, т. от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание и влизат в сила след утвърждаването им от Народното събрание. § 2. За неуредените в настоящите Вътрешни правила случаи в работата на Комисията се прилага Правилникът за организацията и дейността на Народното събрание.” Благодаря, господин Дъбов. Заявки за други изказвания има ли? Подлагам ли? Подлагам на гласуване Проекта за решение за утвърждаване на Вътрешни правила за реда и работата на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специални разузнавателни средства

председател на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Предложението е прието. Моля, поканете господин Писанчев в пленарната зала. Да започнем с представянето на докладите на комисиите, които са разгледали законопроекта.

за изменение и допълнение на Закона за ДАНС. Единият е внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан, другият е внесен от Цветан Цветанов и група народни представители. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми колеги народни представители, позволете да Ви запозная с докладите на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред: „ДОКЛАД Относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г.

2013 г. На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция „Национална сигурност” – Владимир Писанчев, изпълняващ длъжността председател; Валентин Трифонов, директор на дирекция „Борба с организираната престъпност”, и Ангел Риджаков, директор на дирекция „Правно-нормативна дейност“. Целта на предложените изменения на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” е да поясни текста на чл. 132а, отнасящ се до правомощията на държавния глава да изисква и получава анализи от ръководителя на агенцията по въпроси, свързани с отбраната и националната сигурност. Законопроектът гарантира всестранно информиране на Президента на републиката във връзка с възложените му конституционни функции и е съобразен с Решение № 23 от 25 септември 1998 г. по Конституционно дело № 14 от 1998 г. Господин Писанчев изрази подкрепата си към законопроекта, като предложи в новата редакция на чл. 132а от закона анализите, предоставяни на Президента, да бъдат по въпроси, свързани със защитата на националната, а не и по такива, отнасящи се към отбраната, каквото е предложението на вносителите. Становището му е мотивирано от обстоятелството, че агенцията съгласно чл. 4, ал. 1 от Закона за Държавна агенция „Национална сигурност” извършва изключително действия по защита на националната сигурност. последвалата дискусия участие взеха народните представители Димитър Дъбов, Младен Червеняков и Хамид Хамид. Комисията се обедини около становището, че при второто гласуване на законопроекта, текстът на параграф 1 следва да се прецизира, като от него отпаднат думите „отбраната и”. След проведената дискусия Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред единодушно предлага на Народното събрание да подкрепи на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-21, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г.” Докладът по втория законопроект: „ДОКЛАД относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г. Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред на свое заседание, проведено на 3 юли 2013 г., обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354-01-22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г. На заседанието присъстваха представители на Държавна агенция „Национална сигурност”: Владимир Писанчев – и. д. председател, Валентин Трифонов – директор на дирекция „Борба с организираната престъпност”, и Ангел Риджаков – директор „Правнонормативна дейност”. Законопроектът цели да възстанови правното положение, съществувало до 14 юни 2013 г., когато бяха обнародвани последните промени на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. В дискусията по законопроекта взеха участие народните представители Димитър Дъбов, Младен Червеняков, Хамид Хамид и Рушен Риза. Народният представител Димитър Дъбов изрази становище, че законопроектът представлява връщане назад по отношение на наскоро въведените реформи в сектора, поради което същият е нецелесъобразен и не следва да бъде подкрепен. Народният представител Младен Червеняков предложи законопроектът да не бъде разглеждан заради отсъствието на вносителите от заседанието. Народният представител Атанас Мерджанов, в качеството му на председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, уточни, че вносителите на законопроекта са били поканени по надлежния ред и че тяхното отсъствие не бива да възпрепятства работата на комисията. В резултат на проведените разисквания Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред с 11 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се” предлага на Народното събрание да не приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, № 354 01 22, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г.” Благодаря Благодаря Ви, господин Мерджанов. Сега ще дам думата на господин Димитър Дъбов – председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения, да представи двата доклада на комисията по двата внесени законопроекта.

внесен от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, внесен от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан. По същество законопроектът има за цел да прецизира разпоредбата на чл. 132а от Закона за ДАНС, с оглед гарантиране правото на Президента на Република България да получава пълна информация, свързана с отбраната и националната сигурност на страната при изпълнение на конституционните си функции. Предлаганата промяна е в пълно съответствие с решенията и практиката на Конституционния съд на Република България. Като взе предвид това, след проведени разисквания комисията предлага на Народното събрание да приеме законопроекта на първо гласуване

2013 г. Комисията за контрол над службите за сигурност, използването и прилагането на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения на свое редовно заседание, проведено на 27 юни 2013 г., разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни 2013 г. По същество законопроектът има за цел да възстанови правните норми на Закона за ДАНС и свързаните с тях други законови актове отпреди измененията, направени от Народното събрание на 14 юни 2013 г. При проведената дискусия присъстващите членове на комисията споделиха общото си становище, че е нецелесъобразно връщането на норми, по които законодателят се е произнесъл категорично с изменения преди по-малко от месец, и то преди ефектът от тези изменения да е настъпил с пълна сила. Като взе предвид това, комисията предлага на Народното събрание да не приема законопроекта на първо гласуване. Становището на комисията се прие със 7 гласа „за”, без гласове „против” и „въздържал се”.” Благодаря Ви, господин Дъбов. Откривам дебата по двата законопроекта – единият, внесен от народните представители Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г., и другият, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители на 18 юни

на гласуване по реда на тяхното внасяне в Народното събрание. Първо подлагам на гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”, внесен от Сергей Станишев и Лютви Местан на 14 юни 2013 г. Моля, колеги, гласувайте.

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за ДАНС, внесен от Цветан Цветанов и група народни представители, не е приет. Господин

Госпожо председател, уважаеми колеги народни представители! Правя процедурно предложение срокът за предложения между първо и второ четене да бъде съкратен на три дни, тъй като законът е кратък.

Подлагам на гласуване процедурното предложение направено от председателя на Комисията по вътрешна сигурност и обществен

ред. Моля, гласувайте Гласували 69 народни представители: за 69, против и въздържали се няма. Процедурното предложение на господин Мерджанов е прието.

„ДОКЛАД относно проект за Решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-03-2, внесен от Министерския съвет на 28 май 2013 г. На заседание, проведено на 3 юли 2013 г., Комисията по бюджет и финанси разгледа проект за Решение за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие. На заседанието присъстваха представителите на Министерството на финансите: Людмила Елкова – заместник министър, Женя Динкова – директор на дирекция „Международни финансови институции и сътрудничество”. Проектът за решение беше представен от госпожа Людмила Елкова. На годишното си събрание, проведено на 14 и 15 май 2010 г., Съветът на управителите на Европейската банка за възстановяване и развитие е приел две решения – Решение № 126 и Решение № 128, с които основният уставен капитал на банката е увеличен с 50 на сто – от 20 милиарда евро на 30 милиарда евро. Решението за увеличаване капитала на банката е взето в отговор на финансовата криза и на осъзнатата от акционерите необходимост от по-активна намеса на банката за насърчаване и подпомагане на възстановяването в региона на нейните операции. Увеличението на капитала включва 1 милиард евро под формата на внесен капитал и 9 милиарда евро, като платим при поискване капитал. До 13 май 2010 г. дяловото участие на България в капитала на ЕБВР е 158 милиона евро или е 158 милиона евро или 0,79 на сто, като страната притежава 15 800 акции. Съгласно приетото от Съвета на управителите Решение № 126 от 14 май 2010 г. внесеният акционерен капитал (1 млрд. евро), се финансира чрез капитализиране на свободните резерви пропорционално на действителните дялове на акционерите от записания капитал на банката. В резултат на това дяловото участие на България от 0,79 на сто не се промени, а държавата записа допълнителни 798 акции и в момента има 16 598 акции. Съгласно Решение № 128 от 14 май 2010 г. всеки от членовете на банката има право да запише определен брой допълнителни акции, който не надхвърля 42,857 на сто от броя на акциите, притежавани от него преди датата на влизане в сила на увеличението на капитала. Максималният размер платими при поискване акции, който България има право да запише, е 7113, всяка от които с номинал 10 000 евро, а платимият при поискване капитал е в размер на 71 130 000 евро. При записване на максимално разрешения размер акции, България ще разполага с 23 711 акции и ще запази дяловото си участие в капитала на 0,79 на сто. На годишната среща на 10 и 11 май 2013 г. на Европейската банка за възстановяване и развитие в Истанбул, Съветът на управителите на ЕБВР е приел решение за удължаване на срока за записване на платими при поискване акции до 11 ноември 2013 г. или друга дата, ако Съветът на директорите определи такава, но не по-късно от 11 май 2014 г. Към настоящия момент от 66 акционери на Европейската банка за възстановяване и развитие само девет, сред които и България, не са записали акции. Дяловото участие на България в капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие е намаляло от 0,79 на 0,55 на сто. Записването на посочените по-горе платими при поискване акции е целесъобразно с оглед запазване позициите на България в Европейската банка за възстановяване и развитие, като държава – съучредител на банката и възвръщане на дяловото й участие в същата. Същевременно това ще създаде възможности за страната, съвместно с другите страни от Европейския съюз, да има определени преимущества и изгоди при провеждането както на общностната политика, така и за използване на банката за съвместни операции в страни, приоритетни за българската политика на развитие, каквито са Македония, Грузия, Армения, Молдова и страните от Западните Балкани. След представяне и обсъждане на проекта за решение се проведе гласуване, което приключи при следните резултати: „за” – 9 народни представители, без „против” и „въздържали се”. Въз основа на гореизложеното Комисията по бюджет и финанси предлага на Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България да приеме проекта за Решение за даване на съгласие за участие на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие, № 302-03-2, внесен от Министерски съвет на 28 май 2013 г.” Подписано е от председателя на Комисията по бюджет и финанси – Йордан Цонев. Благодаря Ви, господин Кънев. Представете и решението на народните представители. Предлагам да Ви запозная и с решението за гласуване: „РЕШЕНИЕ за даване на съгласие за участието на Република България в увеличаването на капитала на Европейската банка за възстановяване и развитие Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република

Благодаря Ви, господин Кънев. Уважаеми колеги, имате възможност за изказвания по представения проект за решение и доклада на Комисията по бюджет и финанси. Има ли желаещи да вземат участие в дебата по този проект за решение?

Моля, колеги, гласувайте.

използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, Проектът за решение е с вносители Сергей Станишев и група народни представители и е внесен в Народното събрание на 31 май 2013 г. По проекта за решение са постъпили няколко доклада на комисии – Комисията по регионална политика и местно самоуправление, Временната комисия по правни въпроси и Комисията по инвестиционно проектиране. Кой от председателите на комисиите желае да започне пръв представянето? Заповядайте, господин Михалевски.

„ДОКЛАД относно Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие На извънредно заседание, проведено на 3 юли 2013 г. съвместно с Комисията по инвестиционно проектиране, Комисията по регионална политика и местно самоуправление обсъди проекта за решение за налагане на въпросния мораториум. заседанието на комисията взеха участие: госпожа Жанет Жикова – началник на кабинета на министъра на регионалното развитие, и госпожа Милка Гечева – началник на Дирекция за национален строителен контрол. Една от основните причини за предлагания проект за решение е, че в последно време са зачестили случаите на издаване на заповеди за премахване на незаконни строежи – предимно използвани за жилищни нужди, които продължително време са ползвани като такива в резултат на бездействие от страна на компетентните органи. При изпълнението на заповедите за премахването на такива строежи не се отчитат последиците за обитателите им, включително и рискът за засегнатите лица да останат бездомни. Според мотивите на вносителите в практиката на Европейския съд за правата на човека са налице няколко случая на спечелени дела срещу държавата срещу подобни действия. Изложени са аргументи от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и от Протокол № 1 към Конвенцията относно правото на всяко физическо или юридическо лице мирно да използва своята собственост. Предвидените мерки в действащото законодателство не позволяват спазване на принципа за съразмерност и предварителна оценка на предприетите от държавата принудителни мерки. Това от своя страна обуславя необходимостта от приемане на законови мерки, с които да се прецизират разпоредбите от националното ни законодателство в областта на незаконното строителство и разрешаването на строителството. В тази връзка се предлага в кратък срок да бъдат изготвени и внесени за разглеждане от Народното събрание пакет от законови промени, с които да се въведат допълнителни и ясни критерии за премахване на незаконни строежи, които засягат обществени интереси, както и изисквания към компетентните органи за извършване на предварителна оценка на последиците от премахването, риска за обитателите и предприемане на предварителни алтернативни мерки за преодоляване на негативните явления и облекчаване режима на разрешаване на строителството. В хода на дискусията изказалите се членове на комисията подкрепиха предложения проект, като всички обърнаха внимание, че се касае за временна мярка, в срока на действие на която трябва да се намерят адекватни законодателни решения, които да съответстват на принципите на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и да бъдат съобразени с практиката на Европейския съд за правата на човека. Направени бяха и предложения за прецизиране на текста на мораториума, като в т. 1 от проекта за решение думите „жилищни нужди” се заменят с „постоянно обитавани като единствено жилище”, както и да се създадат нови т. 5 и 6 със следното съдържание: 5. Срокът на действие на мораториума по т. 1, 2 и 3 е до 30 ноември 2013 г. 2013 г. 6. Решението влиза в сила от датата на приемането му. Въз основа на дискусията и в резултат на проведеното гласуване Комисията по регионална политика и местно самоуправление с 9 гласа „за”, 0 „против” и 2 „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме предложения Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие.” Благодаря. Благодаря Ви, господин Михалевски. Сега моля председателя на Комисията по инвестиционно проектиране да представи доклада на комисията. Заповядайте, господин Костадинов. Уважаема госпожо председател, колеги! „ДОКЛАД на Комисията по инвестиционно проектиране по Проект за решение на Народното събрание за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите

Комисията по инвестиционно проектиране на свое редовно заседание, проведено на 3 юли 2013 г., на основание чл. 32 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, при наличието на кворум, разгледа проект за решение на Народното събрание, разпределен на комисията с разпореждане на председателя на Народното събрание № 350-01-79 от 26 юни 2013 г.

От проведената дискусия се очертаха становища както в подкрепа, така и критични бележки по отношение на въвеждането на мораториум. Основните критики, изразени от председателя на Комисията по инвестиционно проектиране, бяха насочени към това, че мораториумът няма да изиграе практическата роля, която се предвижда, както и да има дисциплиниращ ефект по отношение на спазване на законовата дисциплина. Той подчерта в изказването си, че срокът от три месеца по проекта е крайно недостатъчен за промени в ЗУТ. Представителите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Дирекцията за национален строителен контрол предупредиха, че и без мораториум държавните и общински органи, изпълнявайки закона, се съобразяват с нуждите на хората. Народният представител Ахмед Башев се изказа в полза на мораториума, а народният представител Танев предложи в т. 1 от проекта да се добави и „сгради, които са в режим на търпимост”. След станалите разисквания Комисията по инвестиционно проектиране с 6 гласа „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се” предлага на Народното събрание да приеме Проект за решение, № 354-02-13,

някой от членовете на Временната комисия по правни въпроси да представи становището на комисията по предложения Проект за решение за налагане на мораториум. Не виждам господин Бисеров, но това биха могли да бъдат или господин Янаки Стоилов, или господин Павел Шопов,

Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители! „СТАНОВИЩЕ на Временната комисия по правни въпроси относно Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, № 354-02-13, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 31 май 2013 г. На свое заседание, проведено на 11 юни 2013 г., Временната комисия по правни въпроси обсъди внесения Проект за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие, № 354-02-13, внесен от Сергей Станишев и група народни представители на 31 май 2013 г. Проектът за решение беше представен от един от вносителите – народният представител Димчо Михалевски. Той изложи, че в последно време изпълнителната власт предприема действия за издаване и изпълнение на заповеди за премахване и за забрана на ползването на незаконни строежи, които продължително време се използват за обитаване и съставляват единствено жилище за обитателите. При изпълнението им не се отчитат последиците от премахването на постройките, включително и риска за засегнатите лица да останат бездомни. Нерядко сградите, чието премахване се разпорежда, са ползвани от обитателите им за живеене в продължителен период от време, без да бъдат предприемани каквито и да било мерки от страна на държавата. Наложително е да бъдат предприети законодателни мерки за прецизиране на разпоредбите от националното ни законодателство в областта на незаконното строителство за въвеждане на задължителни изисквания за преценка за съразмерност, оценка на последиците от премахването и забрана на ползването на тези строежи, и предприемането на предварителни алтернативни мерки за преодоляване на негативните явления. Необходимо е да бъдат обвързани мерките по принудително премахване на незаконни постройки с предварителна оценка на състоянието им и когато бъдат квалифицирани като опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, създават условия за възникване на пожар или са вредни в санитарно-хигиенно отношение и не могат да се поправят или заздравят, при издаването на разпореждане за тяхното премахване задължително да се определят алтернативни мерки за смекчаване на последиците от премахването им. от налагането на мораториум от Народното събрание върху изпълнението на издадените по реда на Закона за устройство на територията заповеди за премахване и за забрана на ползването на незаконни строежи, изградени в държавни, общински и частни имоти в урбанизираните и извън урбанизираните територии, използвани от обитателите им за жилищни нужди. С това решение Народното събрание ще задължи изпълнителната власт в кратки срокове да изготви и да внесе за разглеждане пакет от законови промени, с които да бъдат въведени ясни критерии за премахване на незаконни строежи, които засягат обществените интереси, като увреждат околната среда и защитените територии или застрашават общественото здраве и/или създават непосредствена опасност за живота и здравето на ползвателите и обитателите, както и изисквания към компетентните органи за извършване на предварителна преценка на последиците от премахването, включително и риска за обитателите да останат бездомни. В хода на дискусията народният представител Павел Шопов изложи становище, че проектът за решение трябва да се раздели на два отделни проекта – по точка първа и по точка втора, тъй като не би следвало наболелият проблем с незаконните строежи в рибарските селища да бъде обсъждан едновременно с незаконни строежи, изградени в урбанизираните територии. След представянето на проекта за решение, провелата се дискусия и последвалото гласуване с 6 гласа „за”, 2 гласа „против” и без „въздържали се” Временната комисия по правни въпроси предлага на Народното събрание следния „Проект! РЕШЕНИЕ „Проект! РЕШЕНИЕ за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и за забрана на ползването на незаконни строежи, използвани за жилищни нужди в урбанизираните територии, както и незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на територията на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: 1. Спира изпълнението на издадените по реда на Закона за устройство на територията заповеди за премахване на незаконни строежи, изградени в урбанизираните територии, използвани от обитателите им за постоянно обитаване като единствено жилище. 2. Спира изпълнението на издадените по реда на Закона за устройство на територията заповеди за премахване на незаконни строежи в държавни, общински и частни имоти на териториите на рибарските селища, изградени по Черноморското крайбрежие. 3. Спира изпълнението на издадените по реда на Закона за устройство на територията заповеди за забрана на ползването на строежи по т. 1 и т. 2. 4. В тримесечен срок от приемане на това решение Министерският съвет да внесе предложение за законодателни промени с цел съобразяване на законодателството с принципа на съразмерност, предвиждане на алтернативни мерки и съобразяване с изискванията на Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи при премахване и забраната за ползване на незаконно изградени сгради и постройки.” Решението е прието от Четиридесет и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Хамид. Ще помоля някой от вносителите може би господин Михалевски да представи мотивите към проекта за решение, които са приложени към него. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми колеги, защо е необходим този легитимен инструмент, наречен „мораториум”, който по същество дава отлагане, при това с последните предложения, лимитирано във времето до 30 ноември 2013 г., на заповедите, които дирекция „Национален и строителен контрол” е издала за премахване на сгради за жилищни нужди, използвани от техните обитатели с постоянен характер и като единствено жилище? Причината е следната. Преди десет години българският законодател въведе така наречения „Институт на неузаконяемост на незаконното строителство”.

търпимост на сгради, които не са съответствали напълно на законодателната база към съответния момент. Към 2003 г. обаче, поради факта че тази вълна е била прекалено огромна и е създадена практиката – първо да се строи, а после да се узаконява, тогавашният законодател – експертите в България, са предложили нещо много важно. Едновременно, създавайки невъзможността да се узаконява незаконното строителство, са облекчили до най-висока най-висока степен режимът на разрешаване на строителство. Ще припомня за Вас, че тогава, в този момент се въведе фигурата на строителния надзор, докладът за съответствие, с което наистина по много облекчен режим, бързина, достъпно за всички, гражданите и юридическите лица можеха да получат своето разрешение за строеж. години по-късно фактите показват, че режимът на разрешение за строителство е изключително усложнен от различни действия на различни по своя характер администрации – общински, държавни, агенции и Създадени са над 80 нови допълнителни изисквания по отношение на съгласуване, различни документи, които се изискват на гражданите и на юридическите лица. Всъщност това е основната причина, поради която дори и добросъвестни граждани и фирми, които извървяват пътя на разрешение за строителството на своите сгради и съоръжения, има голям риск за тях да изпаднат в статута на незаконен строеж. Припомням, че днес съгласно законодателството преди десет години, когато човек или фирма попадне в такъв казус, единственият изход е разрушаване на съоръжението или сградата. Всъщност основната цел на мораториума е да си дадем изключително кратко време, в което да имаме волята, заедно с изпълнителната власт, да изчистим всички излишни съгласувателни утежняващи режима за разрешение на строителство. Това е основната цел на мораториума, а не узаконяването на който и да било. Да изследваме всеки един от казусите – те са близо 300 в момента. Трябва да бъдат изпълнени заповеди за премахване на жилищни сгради, по какъв повод и при какви обстоятелства е възникнал този статус на незаконното строителство за тези сгради, за да можем да извлечем от живота, от практиката решението за бъдещите законодателни проблеми. Най-вероятно трябва да кажем ясно, че голяма част от влезлите в сила заповеди след прекратяване на срока на действие на мораториума на 30 ноември 2013 г. все пак ще бъдат изпълнени. Защото със сигурност не малка част от тях са нарушили закона в такава степен, която не подлежи на никаква амнистия. Но същественото е, че в тези случаи – аз не мога да кажа колко са на брой, но има такива, които поради липсата на един документ, дори поради незнание, че едно изискване, наложено от държавата, примерно да съгласуваш недеклариран местен паметник на културата, а ти не знаеш, че твоята къща е такъв местен деклариран паметник на културата и трябва да изтърпиш наказанието от същата държава, която е наложила това условие, да ти разруши къщата, респективно паметникът на културата. Затова си струват нашите усилия като законодатели, в крайна сметка да облекчим режима и всъщност да спрем и ограничим причината, която възпроизвежда нови и нови, десетки и стотици случаи на незаконно строителство. Има още една причина, която е заложена като цел на въпросното решение, което след малко ще бъде подложено на гласуване, а именно ангажиментът на държавата към рибарските селища. Както по силата на Конвенцията за защита на правата на човека и различната практика на Европейския съд за правата на човека показва, че правото на дом и правото на поминък трябва да се съблюдават от държавите, и когато те налагат регулационни функции, да следят за тяхната съразмерност по отношение на защитата на обществения интерес и засягането на личния интерес на всеки един гражданин. В тази посока ние трябва да намерим решение. Конкретният повод е рибарското селище в „Ченгенез келе”, но то касае абсолютно всички рибарски селища по българското черноморско крайбрежие. Трябва да намерим решение, при което държавата, което не е свършила през последните няколко десетилетия, да даде онзи траен устройствен статут на тези селища, но единствено и само, подчертавам, при защита на обществения интерес, а именно че хората, които са се занимавали, занимават се и ще се занимават с поминък наречен рибарство, ще имат право да притежават сграден фонд, който съответства на техните необходимости да извършват този поминък, а не там да бъдат изграждани каквито и да е луксозни сгради за рекреация, отдих и прочие. Това е целта на мораториума. Той предизвика изключителен обществен дебат, дори беше акцентирано, че едва ли не неговата цел е да узакони незаконното строителство в ромските квартали. Тук искам да заявя съвсем открито, че целта и реализацията на проекторешението, което предлагаме, не е такава и няма да бъде такава. Проблемът с жилищните нужди в ромските квартали е изключително огромен, по същество той е социален и изисква съвсем отделна политика и съвсем отделни решения. Не това е целта на мораториума. Този мораториум няма да решава такива въпроси. Разбира се, на нашето внимание, на законодателите, този въпрос трябва да стои и като общество ние тепърва трябва да се занимаваме с него. Това са основните цели на предлаганото решение. Аз смятам, че и срокът, който лимитираме – може би това е един от първите мораториуми, за който си поставяме и краен срок за неговото действие, което е изключително дисциплиниращо. Надявам се заедно с всички Вас и с изпълнителната власт наистина в оставащите вече по-малко от 5 месеца за неговото действие да бъдем в състояние да изработим необходимите законови промени, да ги съгласуваме с обществото,

Благодаря Ви, господин Михалевски. Ще Ви помоля все пак да се уточните с господин Хамид, тъй като той представи и прочете Проекта за решение, така както е докладвано във Временната комисия по правни въпроси. Ако Вие правите корекции към основния текст

нека започна така: приемам, че мотивите на вносителите са били благородни, но да се позоваваме на конституционни права по повод друго извършено незаконно действие, както е направено в мотивите на вносителите, е притеснително. Неприемливо е, че и първото действие на този парламент в областта на устройството на територията и строителството се предлага подобен мораториум. Битката с незаконното строителство не може да се води с отлагателни мерки. Трябва да приемем и това е факт, че Законът за устройство на територията беше замислен без процедури по узаконяване, именно за да се прекрати това получило в годините популярност деяние „незаконно строителство”. становището на Временна комисия, което чухме преди малко, е казано: „Не рядко сградите, чието премахване се разпорежда, са ползвани от обитателите им за живеене в продължителен период от време, без да бъдат предприемани каквито и да било мерки от страна на държавата”. Последователно бе удължаван срокът за заявяване, доказване и така нататък на строежите, извършени, забележете, в отклонение от строителните книжа. Да не говорим за изцяло незаконно изградени строежи, в това число изградени върху чужда земя и върху чужди имоти. Крайната мярка по събаряне и в момента е доста отдалечена във времето, да не кажа, че е толерантна като срокове и възможности. За да се стигне до нея, има последователно обявление, спиране на ток и вода, обявление, заповед за събаряне, обявление. Всички тези етапи са със съдебен контрол и съдебно произнасяне, съгласно чл. 222, 223, 224 и 225 от Закона за устройство на територията. Не можем да наричаме всичко това непредприемане на действия. Да се твърди, че с 3-месечен мораториум, а сега и след предложените промени – 5-месечен мораториум, може да бъде решен проблем на гетата – нека да не казваме „циганските гета”, е несериозно. Да, действително, съгласен съм с колегата Михалевски, циганските гета са сериозен проблем, но това е преди всичко дълбоко социален проблем и едва след това е проблем от полето на устройството на територията. Само на повърхността си той е такъв. Как си представяме за 3 или за 5 месеца да бъде променено законодателството? Това е крайно недостатъчно, така че да бъдат дадени необходимите решения, да бъдат задължени общините и съответно да изготвят необходимите подробни устройствени планове със съответните инфраструктурни мрежи. Тези планове съответно инфраструктурни мрежи, и реализирани необходимите работни планове за инфраструктура, благоустрояване и така нататък. Повярвайте ми, че ако има мораториум, то неговото действие трябва да бъде поне за 2 години, при това при оптимална организация и осигурено финансиране на всички тези неща. Какво е състоянието с кадастъра? Да си зададем още един въпрос: Има ли кадастър за зона „А” и за зона „Б”, съгласно Закона за устройство на Черноморското крайбрежие? Няма! Ще продължим ли практиката да се готвят планчета за отделни плажове и за отделни имоти? Считам, че не бива да бъде продължавана подобна практика. Възниква също така и въпросът: каква част от въпросните сгради – след това ще кажа за какви сгради става въпрос, имат положителна оценка за сеизмична осигуреност? Извършено ли е обследване на сградата? Осигурено ли е поемането на вертикалните натоварвания по височина до основите и включително достатъчна ли е етажната и общата коравина в хоризонтално отношение? Това не е мой каприз и мое изискване, това е императивно задължително изискване на Наредбата от 2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони. Чия ще бъде отговорността, при положение че с част от сгради или дори само една от сградите са опасни за експлоатация и при възникване на хоризонтално натоварване ще донесат рискове за здравето и живота на обитателите? Аз и сега, и като инженер конструктор, и никой в Колегията не би си позволил да допусне такъв риск. Съответните браншови организации – и това е радостно, са изготвили проекти за цялостна нова уредба в тази посока, но да се обвържем с конкретен случай още при първото ни решение в тази сфера, ще означава да противопоставим много хора. От едните искаме проекти вече 10 години след 2003 г., доказана собственост, съгласие на съседи, на общини и така нататък, съблюдаване на изключително тежките – понякога тук съм съгласен, норми. След това при минимални отклонения ги обявяваме за незаконни

им казваме с подобен мораториум, че те са могли да си спестят едно такова усилие. Всеки един от нас е бил свидетел и наблюдател на подобни незаконни действия. Дали са остъклявания, дали са барбекюта, покриви и така нататък.... Но все пак със Закона за устройство на територията, § 16 от Преходните и заключителни разпоредби се допусна едно разширено действие за търпимост на някои строежи, което дава възможности – и сега

за които няма строителни книжа, но са били допустими по действащи подробни градоустройствени планове и по правилата и нормативите, действали по време на извършването им или съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване и забрана за ползване.

но неузаконени до влизането в сила на този закон, не се премахват, ако са били допустими по действащите подробни градоустройствени планове и по правилата, нормативите...” нататък. „(3) (В сила от 2001 г.) Незаконни строежи, оценени тогава като незаконни, започнати след 30 юни 1998 г., но неузаконени до обнародването на този закон, не се премахват, ако са били допустими и така нататък.” Не мога да приема целево действие като такъв мораториум, защото всеки тук би могъл да даде пример за възникването на нови селища, нека така да ги наречем, от 10, 15, 20 къщи

След като Законът за устройство на територията с измененията през 2012 г. даде възможност на кметовете на общините да се заемат с тези актове, нека да не се опитваме тук и сега да предрешаваме нещата, мисля, че това е Съгласно чл. 222, ал. 1, т. 11 от Закона за устройство на територията началникът на ДНСК издава заповеди за отмяна или изменение на заповеди на началниците на сега регионалните отдели на ДНСК, за които не е предвиден пряк съдебен контрол. закон индивидуалните административни актове по ЗУТ, отказите за издаването им и административните актове, с които те са отменени или оставени в сила, могат да се обжалват пред съответния административен съд по местонахождение на недвижимия имот. Жалбите и протестите се подават чрез органа, чийто акт се обжалва или протестира в 14 дневен срок от съобщаването За констативните актове на ДНСК, а сега и на общините след промените в закона, в зависимост от категорията на обектите - първа, втора и трета е в ДНСК, а четвърта, пета и шеста - в общините. Заинтересованите лица могат да подават възражение в 7-дневен срок съгласно чл. 224 и 224а от Закона за устройство на територията. Тук се сещам още нещо. Вероятно Ви прави впечатление, че този Проект за решение за мораториум не прави по никакъв начин разлика между най-невинното отклонение при консумирането на някакво строителство и най-бруталното, най-грубото нарушение на закона.

Страхувам се, че колективната ни зрялост не следва да бъде подлагана на подобни изкушения. Бих желал да отбележа, че стремежът на Закона за устройство на територията, не посочвайки процедури по узаконяване, целеше постигане на тежест на норми на незаконно строителство. И строеж без книжа е незаконен строеж, и строеж в отклонение е незаконен строеж, и строеж изцяло в чужд имот е незаконен строеж. Ето защо не бива с единични актове на Народното събрание да се ангажираме за конкретния случай. Конкретно за обектите. Към настоящия момент съгласно информацията, която ни беше предоставена от ДНСК, става дума за 250 броя влезли в сила заповеди. От тях за 34 броя Дирекция за национален строителен контрол е изискала от съответните общини, което е обичайна практика, проверка дали става дума действително за единствено жилище. Поради тази причина, поради времето, необходимо да бъде извършена подобна проверка, срокът е удължен до 30 септември. Ето ги трите месеца! За всичките останали 216 броя броя обекти, за които се предполага, че са с жилищно предназначение, няма възлагане. Хипотетично във времето възлагането там може да бъде след пет, шест Ако са поети обещания към избиратели, нека решаваме конкретните случаи с конкретни мерки, юридически съвети, разговори в общините и в институциите. Не мога да приема с първите си решения да дадем повод добрите ни намерения да помогнем да избирателите, примерно от Ченгене скеле, да ни стоварят облика на хора, борещи се за правата на закононарушителите

възможно е при една проверка от специализираните органи те да бъдат ползвани по едно предназначение и веднага след приключването на тази проверка да бъдат ползвани по съвсем друго предназначение. С предложеното решение – и това са причините лично аз да не го подкрепям, и няма да го подкрепя, ще удовлетворим очакванията на няколкостотин нарушители на закона, но ще предизвикаме справедливото недоволство на десетки хиляди други граждани, които са повярвали, че законът следва да бъде прилаган. Благодаря. Благодаря Ви, господин Костадинов. Уважаеми колеги, имате възможност за реплики към изказването на народния представител Емил Костадинов.

Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги! Без да се лъжем, това е реверанс към собствениците или обитателите на циганските къщи в циганските махали и нищо не е в състояние да скрие тази елементарна истина. Това е реверанс и от БСП, и ДПС към обитателите на такива жилища за подадените за тях гласове, защото освен с приказката, отдавна е така – „Ще Ви платим и оправим тока и водата”,

казуса в обективната действителност се подвеждат под един знаменател и се прави опит да се мине с едно-единствено решение. Съвсем различно е положението и съвсем различни са нещата в рибарските селища по българското Черноморие от незаконните жилища в циганските махали. Ако за рибарските селища, за хората и обитателите на тези жилища това е въпрос на поминък, това е въпрос на технология, начин, по който се лови рибата и се осъществява риболовството по българското Черноморие, това за другите обитатели е начин на живот в продължение на десетилетия и се прави опит цялата тази порочна схема в българското общество и държава, която се осъществява десетилетия, да продължи от тук нататък и незнайно докога. Въпросът не е само в тези 300 случая, или около 300 случая – повече или по-малко, без значение. Тук преждеговорившият господин Костадинов не е прав, че се касае само до тях. Въпросът е много по-сериозен, защото тук става въпрос за хиляди и хиляди случаи, които ще стоят пред обществото за решаване, защото ако 300 случая са констатирани, те са хиляди – тези, по които няма започнати производства, във връзка с които проблемът ще се хиперболизира. Огромен е въпросът от вещноправна гледна точка. Това е абсурдно, недопустимо и парадоксално за мен да се дават права на граждани, построили незаконно в чужди имоти, говорим за частни, говорим и за държавни. Тоест на практика ще се учредят с това, което се готви, защото това е първа стъпка права върху държавни имоти на граждани, които ще черпят права от свое противоправно поведение и нищо друго. Защото, ако сега налагаме мораториум, явно е, че управляващите имат замисъла да продължат тази идея и да направят такива изменения в ЗУТ, съпътстващите закони и подзаконови нормативни актове, с които да се задълбочи един проблем, съществуващ десетилетия и всъщност да бъде отправен в небитието, в неговото нерешаване, в сферата на невъзможното българските градове и села да бъдат изчистени от тези незаконни сгради. Проблемите са страшно много и те не бива да бъдат разглеждани отделно. Те трябва да бъдат разглеждани в съвкупност не само в юридически план, а и в психологически. Във връзка с това, че се правят доводи на базата на конституционни права или по въпроса за Хартата Хартата за правата на човека, също е страшна спекулация, абсолютно несъстоятелно – не можеш да черпиш права от противоправно поведение на човека или на хората. Това е абсолютен нонсенс, това е абсолютен парадокс в правото – да даваш права на хора, които всъщност действат противоправно и затова, защото са действали противоправно и са строили без строителни разрешения, да им даваш възможността, правата и оттам нататък не само права, а и право на строеж и собственост върху чужди имоти – и частни, и държавни. Защото ако държавата не си защитава правата, какво правим ние? Ние всъщност ограничаваме правата и създаваме опасност за правата на гражданите, върху чиито имоти такива граждани са построили къщи,

и съответно строежи и пристройки, както някому е необходимо, без каквито и да е разрешителни, без каквото и да е правно основание. Това, което говорихме и на комисиите, беше да се раздели въпросът. Ние от „Атака“, пак повтарям, сме абсолютно и безспорно за това да се признае такъв мораториум и да се уреди въпросът с рибарските селища, защото така са се свели нещата в десетилетията по отношение на риболова.

лодки, където се държат принадлежности, пособия. Там рибарите на място чакат пасажите да дойдат и затова трябва трайно да бъдат там, да бъдат уседнали – това е технология за осъществяването на една една нормална законна стопанска дейност. Докато в първия случай се касае за нещо съвсем различно. да не говорим кой носи риска, ако приемем този мораториум, ако поради естеството на подобни строежи станат нещастия – те се срутят, предвид на човешка небрежност или природни или природни събития за това време на мораториума, защото в момента никой не носи отговорността, но с този мораториум нещата се променят и във връзка с отговорности. Ние от „Атака“ правим предложения за отпадане на определени текстове. Госпожо председател, аз ще Ви запозная с тях. Ви запозная с тях. В заглавието да отпаднат думите „използване за жилищни нужди в урбанизирани територии, както и незаконни строежи“.

т. 1, разбира се, със съответните редакционни поправки – точки, запетаи и да бъдат редактирани текстовете в този смисъл, разбирате. Представям Ви писмено нашето предложение и моля да бъде гласувано. Имате възможност за реплика, господин Костадинов. Ако ще коментирате част от изказването на господин Павел Шопов, или ще коментирате проекта за решение, коректно е да направите реплика.

Ако пестите време, Парламентарната група на Коалиция за България има достатъчно. Аз нямам различия с господин Шопов по повод опасението, че проблемът не е в тези 250 констатирани обекта сега, тези 250 строежа. проблемът може да хиперболизира и тези, които предстои да бъдат констатирани впоследствие, да го представят в много по-сложна светлина. Също така считам, че противоправното поведение не бива да бъде толерирано, така че не бяхте прав да ме репликирате по този начин. Благодаря.

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители! Проблемът с незаконното строителство има много страни.

Аз бих казал, че е и политически проблем, даже в някои случаи и рекетьорски проблем. Ще чуете за какво става въпрос.

В избирателния район, от който съм аз – от Благоевград, има квартал в община Гърмен, в който живеят 800 роми и почти всички имат заповеди за премахване на собствените им къщи. Първо, искам да кажа, че тези роми не са гласували нито за БСП, нито за ДПС. Второ, те са собственици на земята с нотариални актове – земята не е нито общинска, нито държавна, тя е тяхна собственост. Има изработен регулационен план от общинската администрация. Трето, забележете, има издадени удостоверения за търпимост на тези сгради от главния архитект на общината. Четвърто, има заповеди за премахване на тези сгради. Пълно противоречие! Затова ще подкрепя този мораториум, надявам се и Парламентарната група на ДПС да го подкрепи,

Защо казвам, че проблемът е политически и рекетьорски? Защото независимо, че тези хора имат необходимите документи, жалбите срещу техните сгради са подадени не от кой да е, а от председателя на общинския съвет на ГЕРБ в община Гърмен. На изборите той им каза: „Гласувайте за ГЕРБ, ние ще изтеглим жалбите си и ще премахнем заповедите за премахване на Вашите сгради“. Ето го проблема! Как да не гласувам сега за този мораториум? Този мораториум е абсолютно необходим не само да спре тези заповеди, и държавната администрация бързо да намери начин това положение да не съществува, защото то обслужваше бившата управляваща партия ГЕРБ и нейните структури по места. Благодаря Ви.

Всички помним в споменатия от Вас квартал в Гърмен, че лично Вие наредихте да бъде бутната незаконната църква на същите тези роми. Тогава нямахте нищо против да се бутат незаконни строежи, но изведнъж мнението Ви се промени – не знам защо. Благодаря. Друга реплика има ли? Заповядайте, Уважаема госпожо председател! Уважаеми господин Башев, доколкото знам Вие сте от групата на Движението за права и свободи и като такъв би трябвало да защитавате по равен начин правата и свободите на всички български граждани. Мисля, че специално по отношение на конкретния случай тези роми могат като всеки български гражданин да търсят своите права по съдебен път. Не мисля, че специално за този случай трябва да ангажираме Народното събрание да защитава техния частен случай с мораториум, който нарушава правата на 99% от 99% от всички останали български граждани. Поправете ме, ако е така, но мисля, че в случая говорим за нарушаване на принципа на пропорционалност. Благодаря Ви, господин Стоянов. Има ли желаещи за други реплики? Господин Ахмед Башев може да отговори на двете отправени към него реплики в 3-минутна дуплика. Благодаря Ви, уважаема госпожо председател. Уважаеми колеги, на втория въпрос искам да кажа, че само споделих с Вас казус, който е показателен за това как действаха предишните управляващи, по какъв начин караха ромите да гласуват за тях. Смятам, че тук няма какво да отговарям. По-интересен е първият въпрос на колегата, който постави, за така наречената „черква“ в квартала в с. Гърмен. Уважаеми колеги, в квартал „Кремиковци“, така се нарича кварталът в Гърмен, никога не е имало черква.

в община Гърмен е в с. Гърмен и е построена с огромната помощ на община Гърмен, чийто кмет бях аз 14 години.

Този социален център стоя поне десет години в квартала. Преди няколко месеца същата тази ромска фондация, чиято собственост беше тази каравана, поиска от общинската администрация да премахне тяхната каравана, защото от нея се крадяло ток. Общинската администрация под ръководството на временно изпълняващия длъжността кмет на община Гърмен, тъй като аз бях вече депутат, премахна тази каравана по молба на собственика. Тук не става дума нито за незаконен строеж, нито за черква, а за временна постройка, която е премахната по молба на нейния собственик. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря Ви, господин Башев. Имате думата за други изказвания вече по темата, а именно – Проекта за решение за налагане на мораториум върху заповедите за премахване и забрана за ползването на незаконни строежи в рибарски селища изградени по Черноморското крайбрежие. Да се върнем към темата.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господа народни представители! За съжаление в момента се натъкваме на типичен пример на дискриминация, който колкото е незаконен, толкова е и неморален. Оказва се, че в България ако извършиш нарушение на закона, то идва момент, в който ти вече си привилегирован, вече си нещо повече от другите, които са спазвали закона. А това, че предишните управляващи не са си свършили работата и са бавили досега премахването на тези незаконни строежи и изобщо и изобщо постройки, това е за тяхна сметка и ще виси на тяхната съвест. Оттук нататък ние се длъжни да направим така, че това да не се превръща в традиция и да не се узаконява. Виждам тенденцията на този мораториум – след три месеца да се предприемат такива законодателни мерки, които да направят така, че незаконното в един момент да стане законно. Оттук нататък кой ще носи моралната отговорност? Това сами преценете, когато гласувате. Да не говорим за чисто техническата страна на въпроса, че става дума за едни гета, където е градено кой с каквото свари при едно земетресение или по-силен вятър, когато има жертви, всички, които гласуват „за” този мораториум, те ще бъдат ангажирани със смъртни случаи, най-вероятно. Така че мислете много и мислете за правата на всички граждани, които са си взимали разрешителни, които са градили по план, които са ходили Ако не знаете, там има архитекти, може би трябва да ги съкратим вече, понеже явно няма нужда от тях. Та всички тези граждани, действали по правилата, ще се окажат дискриминирани. МАЯ МАНОЛОВА: И аз Ви благодаря. Заповядайте за реплика, господин Михалевски. Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин Асенов! Аз все пак от позицията на човек, който съзнава отговорността на народен представител, смятам, че ние сме тук с първата и основна задача да правим конкретни решения, които са полезни на хората. Бих помолил да не се изкушаваме да използваме тази висока трибуна, за да внушаваме неща, които нямат нищо общо с действието, което Ви предлагаме. Ще го обясня простичко. Защо не могат да се узаконят ромските квартали? Защото този проблем е огромен и социален. За да се узакони една къща в такъв квартал, тя трябва да премине кумулативно през четири условия. Сега ще ги изредя, за да разберете, че нито мораториум, нито действащото законодателство, нито действията на общинските администрации са създали тези условия и няма как да се случи. А ако предположим, че всичко това се извърши, аз твърдя, че днес едва ли пет или осем процента от всички къщи в тези квартали ще могат да отговорят на тези условия. Те са следните: Първо, въпросът със земята. Масово тези квартали са изградени върху земя, която не е тяхна собственост. Естествено този въпрос трябва да бъде решен по някакъв начин – с тяхно участие лично, с участието на държавата и общините. Трябва да има някакво решение, защото има маса случаи, когато са върху частни земи. Това е първият много тежък проблем. Вторият много тежък проблем. Има действащо законодателство, което изисква сградите да отговарят на санитарно-хигиенни условия, на конструктивна устойчивост, в това число сеизмична, и прочие. Това няма да бъде променяно. Така че масата от сградите не могат да отговарят на това изискване. Пак повтарям, не това е целта на мораториума. Трето, от 31 юли 2007 г. Четиридесетото Народно събрание е приело текст да се даде възможност на общините да направят подборни устройствени планове със специфични норми на застрояване точно за такива квартали. До момента нито една българска община не е предприела такива действия. Четвърто, дори да приемем, че те са незаконни, по силата на действащите текстове в ЗУТ те трябва да бъдат строени до датите, определени от законодателя, в това число последното изменение от края на миналата година. никакво действие на този мораториум не може да реши този проблем. Той е толкова голям, че ние имаме два подхода. Или както досега, да си затваряме очите и да не го виждаме. Другият подход е да се правим, както предните управляващи, че ще разрушим всичко, а нищо не разрушаваме. Или трудният път, който аз Ви предлагам, е да търсим някакво решение, което да бъде в главите и в умовете, за да можем да го направим. Това е. Благодаря, господин Михалевски. Господин Асенов, имате възможност за дуплика. Изненадан съм, оказа се, въпреки мораториумът да е за няколко месеца, след тези няколко месеца нищо няма да се променя. Фактически той обезсмисля изобщо своето съществуване. е с две думи. пак ще стигнете до извода, че трябва още един мораториум или узаконяване и така нататък. Виждам стила, в който се върви. Да Ви питам и друго. Аз живея под наем, дълги години живея под наем и ако реша вече да не живея под наем и си построя една къща – между другото тук, след няколко минути ще е гласуването, предполагам след 20-30 за толкова минути аз мога да си направя една къщичка от картон отвън. След като решението влиза в сила след гласуването, моята къщичка ще бъде факт на паркинга на Парламента, означава ли това, че няма да имате право да ми я бутнете, защото ще ми е единствено жилище?

Господин Георгиев, господин Михалевски! Ще се изкажете утре сутринта. Има три минути, в които ще Ви прочета съобщението за парламентарния контрол, след което ще закрия заседанието. Парламентарен контрол, 5 юли 2013 г., петък, 11,00 часа: Министърът на външните работи Кристиан Вигенин ще отговори на два въпроса от народните представители Димчо Михалевски и Деница Златева. Министърът на отбраната Ангел Найденов ще отговори на въпрос от народния представител Атанас Мерджанов. Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев ще отговори на три въпроса от народните представители Борис Цветков, Станислав Станилов и Пламен Славов. Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов ще отговори на две питания от народните представители Димчо Михалевски и Корнелия Нинова. Министърът на земеделието и храните Димитър Греков ще отговори на шест въпроса от народните представители Светла Бъчварова – три въпроса, Веселин Пенев, Добрин Данев и Петър Мутафчиев. Министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева ще отговори на четири въпроса от народните представители Борис Цветкова, Станислав Станилов, Иван Иванов, Димитър Дъбов и Хамид Хамид, и Петър Мутафчиев. Министърът на образованието и науката Анелия Клисарова ще отговори на два въпроса от народните представители Борис Цветков и Минчо Минчев. На основание чл. 90, ал. 3 и чл. 93, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, отлагане на отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев – на въпрос от народния представител Борис Цветков; - министърът на финансите Петър Чобанов – на въпрос от народния представител Станислав Станилов; министърът на образованието и науката Анелия Клисарова – на въпрос от народния представител Емил Райнов; - министърът на здравеопазването Таня Андреева-Райнова – на въпрос от народния представител Мая Манолова; - министърът на околната среда и водите Искра Михайлова – на питане от народния представител Димчо Михалевски. ал. 4 и чл. 95, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, се отлагат отговорите на: - въпрос от народния представител Делян Добрев и питане от народния представител Лиляна Павлова към министър-председателя на Република питане от народния представител Томислав Дончев към заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова; - два въпроса от народния представител Петър Мутафчиев, два въпроса от народния представител Ивайло Московски и въпрос от народния представител Иван Вълков – към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Данаил Папазов; въпрос от народния представител Владимир Тошев и питане от народния представител Лиляна Павлова – към министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева; - три въпроса от народния представител Десислава Атанасова – към министъра на здравеопазването Таня Андреева; два въпроса от народния представител Милена Дамянова и въпрос от народния представител Цвета Караянчева – към министъра на образованието и науката Анелия Клисарова; - въпрос от народния представител Цветан Цветанов – към министъра на външните работи Кристиан Вигенин. Следващото пленарно заседание е утре, 5 юли 2013 г., петък от 9,00 ч. Закривам заседанието.